Ми до обіду голосуванням не внесли і не підтримали проект Закону 8120 і 8121. Сьогодні є крайній термін, коли ми можемо цей закон прийняти. І я хотів би закликати всіх до відповідальності, колеги. Тому що йдеться не тільки про громадське експертне середовище, йдеться про велику кількість експертів, які приїхали з різних куточків світу допомогти Україні у важкий для України час. І ми можемо позбутись великої кількості людей, які приїхали підтримати Україну у найважчий час і за бажання помсти, і за бажання амбіцій. Я після питання цього, яке буде зараз, буду ще раз просити зал, щоб підтримали цей законопроект. Щоб ми сьогодні розглянули відтермінування на 3 місяці вирішення цієї проблеми. Я хотів би, щоб мене всі почули і зрозуміли, що це може бути нанесений великий, сильний удар по Україні, по нашій перспективі. І я хотів би максимальної відповідальності від колег. Також хотів би повідомити, що до мене звернувся бюджетний комітет, зокрема Андрій Павелко, з проханням, що сьогодні вкрай необхідно прийняти три законопроекти, необхідних для проведення УЄФА в Україні. Це нескладні закони. Але вони теж потребують невідкладного рішення. І тому я буду звертатись до усіх, щоб ми провели наше засідання після обіду максимально ефективно. Для того необхідно, колеги, я звернусь до всіх, по першому ж питанню проголосувати за скорочену процедуру, щоб у нас був більший запас часу. Для того необхідна максимальна мобілізація у залі. І найголовніше – для того необхідна відповідальність, яку ми продемонстрували перед обідом, відповідальність усіх, незалежно чи фракція в опозиції, чи в коаліції. Бо коли йдеться про престиж нашої держави, це не повинно нас роз'єднувати, нас повинно об'єднувати інтерес України і наша перспектива. Я сподіваюсь, мене усі почули, і я сподіваюсь, ми зможемо вийти на позитивні голосування. я оголошую перехід до наступного питання порядку денного з блоку питань будівництва та містобудування. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони… А, так, ще реєстрація. Вибачте, я не провів реєстрацію. Прошу всіх зайняти місця і приготуватись до реєстрації. Кажуть мені, що я зморений, пані Ірина, а я повний сили і енергії. І прошу всіх набратися сили і енергії. І прошу зайти в зал і приготуватись до реєстрації. Перед нами сьогодні амбітні завдання. І прошу подзвонити до колег, до знайомих, хто не встигає, хай прийдуть у зал, приготуються до роботи. Отже, прошу взяти участь у реєстрації. Прошу зареєструватись, колеги.

Зареєстровано 363 народні депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І нагадую, для того, щоб ми виконали усі наші амбітні плани, нам було би позитивним, щоб ми перший закон проголосували за скорочену процедуру. Якщо ми увійдемо в годинний розгляд, ми не встигнемо всіх питань розглянути. Колеги, я звертаюсь до усіх фракцій. "Блок Петра Порошенка", підтримайте скорочену процедуру. "Народний фронт", я переконаний, підтримає. Радикальна партія підтримає. "Блок Юлії Тимошенко" підтримає. "Самопоміч" підтримає скорочену, щоб ми встигли розглянути всі питання. "Воля народу", "Відродження", я переконаний, ми спільно зараз зможемо проголосувати. Будь ласка, займіть робочі місця. І ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (6578). І, колеги, зважаючи на моє повідомлення, я переконаний, усі підтримують ідею розгляду за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу усіх підтримати розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою, колеги. Давайте одностайно підтримаємо. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Займайте місця. Прошу підтримати.

Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, я бачу, не всі на місцях знаходяться. Бо їх немає, а ви є. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця і нагадую для тих, хто прийшов, для того, щоб ми встигли сьогодні пролонгувати е-декларування, для того, щоб ми встигли сьогодні прийняти закони необхідні для проведення УЄФА, я пропоную, щоб ми розглянули перший закон, який стоїть зараз за скороченою процедурою, щоб ми мали час, ми змобілізуємося на 20 хвилин і в нас буде змога і час провести всі закони. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, прошу проголосувати і підтримати пропозицію розгляду 6578 за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Кожен голос, уважно голосуємо. Прошу кожного підтримати. Голосуємо.

Три голоси. Я поставлю третій раз. Будь ласка, прошу зайти в зал. От я не бачу тих людей, які до мене зверталися з вимогою про закони по УЄФА. Вони мають бути в залі і підтримувати. Колеги, будьте уважними під час голосування. Прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати. Нам бракує три голоси. Це означає, що кожен голос має вагу. І я п рошу всіх приготуватись до голосування. Я прошу зайняти робочі місця і прошу підтримати пропозицію, що проект Закону 6578 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу кожен голос уважно проголосувати і підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Нам забракувало три голоси. Прошу підтримати. Голосуємо. 152-за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Ірину Степанівну Луценко. Будь ласка, пані Ірина. І прошу запрошувати депутатів в зал. Шановні колеги, залучення інвестицій у житлово-комунальну комунальну сферу є пріоритетним завданням, яке потребує нагального вирішення. Ця сфера не є привабливою для інвесторів, в тому числі і міжнародних, оскільки є хронічно збитковою. Деякі цифри. Мінус 6,1 мільярд гривень за 2016 рік. Мінус 5,6 мільярдів гривень за 17-й рік. Вона характеризується зростанням обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості. На 01.01.2018 року дебіторська заборгованість підприємств житлово-комунального господарства склала 23,7 мільярда гривень, а кредиторська заборгованість - 39,3 мільярда гривень. В Україні склалась ситуація, коли за рішенням суду, внаслідок проведення виконавчих дій. Арештовують кошти міжнародних фінансових організацій на поточних рахунках підприємств житлово-комунального господарства, які призначені для виконання інвестиційних проектів, згідно з умовами міжнародних договорів. Така ситуація негативно впливає на взаємовідносини суб'єктів господарювання з цими міжнародними фінансовим організаціями, і врешті-решт погано впливає і на репутацію України, як держави. В Україні, за участі Європейського банку реконструкцій і розвитку, фінансується низка інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності, зміцнення енергетичної незалежності та зменшення впливу від ціни, від підвищення ціни природнього газу на споживачів відповідних послуг. запроваджує законодавчий механізм захисту коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання житлово-комунального господарства, отриманих від МФО для реалізації інвестиційних проектів або заходів у відповідних сферах енергоефективності. Проектом закону пропонується внести зміни до законів України про питну воду та питне водопостачання, про теплопостачання, про виконавче провадження. Та встановити заборону звернення, стягнення та… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте хвилину, будь ласка, пані Ірині. ЛУЦЕНКО І.С. …заборону звернення, стягнення, та накладення арешту на кошти на поточних рахунках суб'єктів господарювання у сфері тепло, водопостачання та водовідведення. Отримані від міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів, позик, на реалізацію цих інвестиційних проектів у відповідній сфері. При цьому передбачається, що зарахування коштів міжнародних фінансових організацій на поточні рахунки суб'єктів господарювання у цих сферах, відкриті банками в національній, чи іноземній валютах. Та використання таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів, у відповідній сфері, здійснюються згідно з умовами укладених договорів з міжнародними фінансовими організаціями. Прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пані Ірина. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Бабак Олена Валеріївна. Будь ласка, пані Олена. Шановні народні депутати! Комітет будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства розглянув зазначений законопроект ще 4 жовтня 2017 року. Залучення інвестицій в житлово-комунальну сферу є одним із пріоритетних завдань, які потребують вирішення сьогодні і навіть ще вчора. Однак, наразі ця сфера не є привабливою для інвесторів, в тому числі міжнародних, оскільки характеризується хронічними збитками і значними сумами заборгованостей, про які говорила ініціатор законопроекту. Стримує також залучення міжнародних інвестицій в галузь і відсутність законодавства, яке б захищало інтереси інвестора та підприємств тепловодопостачання та водовідведення і гарантувала б стабільність у процесі залучення та повернення інвестицій, зокрема, захищала б рахунки зазначених підприємств, які використовуються для проведення розрахунків за кредитними договорами, угодами з міжнародними фінансовими організаціями. Як наслідок, ми маємо не налагоджену ефективну співпрацю з МФО та донорськими організаціями, а також несприятливий інвестиційний клімат у сфері ЖКГ. Звісно, така ситуація не сприяє вирішенню завдань технічного переоснащення і модернізації житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. Головне науково-експертне управління надало конкретні зауваження, які можуть бути враховані при доопрацюванні проекту до розгляду у другому читанні, Комітет з питань запобігання і протидії корупції не виявив у проекті корупціогенних факторів. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи вважає, що проект потребує доопрацювання. Комітет з питань бюджету зазначив, що реалізація законопроекту не матиме прямого впливу на показники бюджету. Враховуючи те, що залучені інвестиції в житлово-комунальну сферу, зокрема від МФО, є одним із пріоритетних напрямів, необхідних для розвитку галузі, важливості забезпечення на законодавчому рівні дієвих механізмів захисту таких інвестицій, комітет прийняв рішення рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 6578 прийняти за основу, доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи… Будь ласка, 30 секунд. БАБАК А.В. …таа внести на розгляд парламенту у другому читанні. Прошу підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Зараз прошу провести запис: два – за, два – проти. І колеги, поки проводиться запис, я прошу запросити всіх депутатів. Подивіться, кого немає поруч, передзвоніть, запросіть в зал, у нас важливий етап нашої роботи після обіду. І я прошу всіх мобілізовувати в зал, голів фракцій я прошу всіх мобілізувати максимально в зал. Дякую. Отже, від "Батьківщини" Дякую. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Сьогодні нам запропонований дійсно корисний для України законопроект. Ним передбачається, що кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій на реконструкцію і розвиток систем опалення та водопостачання, не можуть бути заарештовані і витрачаються відповідно до свого цільового призначення. ситуації, коли міжнародні донори надають допомогу певному населеному пункту на розвиток його інфраструктури, Україні дуже важко пояснювати, чому замість нових труб кошти були витрачені на погашення заборгованості перед податковими органами або Пенсійним фондом. Не менш дивним виглядає ситуація, коли кредитори розривають комунальне підприємство, якому вдалося залучити пільговий міжнародний кредит. Все це не сприятливо впливає на інвестиційний клімат та не дозволяє громадам ефективно співпрацювати з міжнародними інституціями. Але цей закон треба доопрацьовувати в другому, треба врахувати зауваження Науково-експертного управління, а саме замість слів "рахунок зі спеціальним режимом використання" написати "спеціальний рахунок", оскільки в Законі про питну воду та про теплопостачання використовується саме такий термін. Крім того, слід зазначити, що заборона звернення, стягнення та накладення арешту на кошти має стосуватися виключно коштів, які надходять в рамках ратифікованих міжнародних договорів України. Тому цей проект треба доповнити цими пунктами в другому читанні, проголосувати його і захистити наші комунальні підприємства. Дякую. Шановні колеги, я абсолютно підтримуючи ідею цього законопроекту, щоб забезпечити цільове використання коштів від міжнародних інституцій, все-таки хотів би звернути увагу на те, що сьогодні є усталена практика і кошти інвестиційні, зараховуються на спеціальні рахунки, так звані поточні рахунки, спеціальним режимом використання. Тому мені здається, що цю проблему нам потрібно в деякій інший спосіб використати. У першу чергу або розширити дефініцію, інвестиційні кошти, добавивши туди так кошти від міжнародних інвестиційних організацій, фінансових організацій, або іншим шляхом просто розширити інвестиційні програми та кошти від міжнародних фінансових організацій. Тому що, якщо буде прийнято у такому вигляді, то що получається: з однієї сторони, ми дозволяємо, щоб ці кошти надходили на поточні розрахункові рахунки, а потім кажемо, що не можна стягнення на них впроваджувати. Я вважаю, що ці кошти, які мають цільове призначення, мають зараховуватися на спеціальні рахунки. Це поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. Тоді буде забезпечене цільове використання і на них не поширюється стягнення. оскільки Кабміном затверджений порядок використання коштів і спеціальних рахунків, крім цього, там ще визначено, що спеціальні поточні рахунки зі спеціальним режимом використання відкриваються тільки "Укргазбанку" або "Державному ощадному банку". Це також гарантія, що ці кошти будуть збережені і використані за цільовим призначенням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Від групи "Воля народу", Рибчинський Євген Юрійович. Будь ласка. Я прошу передати слово Литвину Володимиру Михайловичу, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Володимире. Шановний Голово, шановні колеги, зрозуміло, що цей законопроект потрібно підтримати. Разом з тим, користуючись нагодою, ще раз порушу проблему. Вона стосується того, що пільги із державного бюджету у вигляді субвенції абсолютно недофінансовуються, скажімо, у місті Новоград Волинському, яке, нагадаю, є повністю військовим містечком,

Неодноразові звернення до Кабінету Міністрів не мають жодної реакції. Я попереджаю, прошу, щоб з військовими Кабінет Міністрів не продовжувати цю гру. Нагадую, там розташовані бригада, розвідувальний батальйон, окремий полк, батальйон матеріально-технічного постачання і таке інше. Якщо вони вийдуть всі зі зброєю, то я думаю, тоді буде вже не до Савченко тут, це перше. І друге – я повинен сказати, що виникає загроза взагалі припинення газопостачання. "Житомиргаз" сказав, що в зв'язку із відсутністю планового обсягу ліміту природного газу на квітень місяць, "Теплокомуненерго" повинно самостійно відключити споживачів газу і опломбувати всі підприємства. Разом з тим, "Нафтогаз України" інформує, що він не може постачати газ у зв'язку із тим, що не продовжена дія терміну терміну Постанови Кабінету Міністрів №187 від 22.03.2017 року. І виходить замкнене коло – субсидій немає, газу немає, а реформи є. Я просив би вважати цей виступ депутатським зверненням і припинити цю гру, коли з трибуни урядової заявляють, що всі проблеми вирішені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключний виступ від фракції "Самопоміч" – Данченко Олександр Іванович. Я прошу усіх запрошуйте в зал. Данченко передає слово для виступу. Бабак Альона, будь ласка. 16:24:28 БАБАК А.В. Шановні народні депутати, "Об'єднання "Самопоміч", безумовно, підтримує цю важливу законодавчу ініціативу. Водночас ми звертаємо увагу всіх в цій залі, що мова іде про те, що ми зараз плануємо захищати від стягнення, від арешту кошти, які надходять на поточні інвестиційні рахунки підприємств водо-, теплопостачання у вигляді кредитів, позик, міжнародних фінансових інституцій. Об'єднання "Самопоміч" вважає, що сьогодні архіважливо і надкритично, щоби всі інвестиційні кошти за всіма інвестиційними програмами підприємств водо-, теплопостачання так само були захищені від стягнення і арешту, як кошти міжнародних фінансових установ. Чому ми сьогодні будемо захищати інвестиції, які надходять від міжнародних фінансових установ в той час, як той ресурс, який ми всі як споживачі сплачуємо в тарифах на інвестиційні програми, не захищаємо від стягнення, коли у нас кожного дня рвуться мережі, кожного дня відбуваються аварійні стани в водо-, теплопостачанні, а ми захищаємо лише кошти, які надходять у вигляді кредитів міжнародних фінансових установ. Тому наша пропозиція: обов'язково голосувати в першому читанні, а до другого читання підготувати пропозиції і захистити всі інвестиційні програми підприємств водо-, теплопостачання і спрямувати кошти ці цільовим способом виключно на інвестиції в абсолютно аварійну інфраструктуру міст і населених пунктів. Дякую. Зараз дві хвилини – віце-прем'єр Геннадій Зубко, через дві хвилини голосування. Я прошу максимальної мобілізації в залі. Прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, Геннадій Зубко. Відмовляється від виступу, так? Зубко! Відмовляєтесь від виступу чи виступаєте? Тоді, будь ласка, слухайте Голову Верховної Ради і візьміть слово і виступіть. Дві хвилини. І прошу усіх заходити в зал. Шановні народні депутати! Шановний пане Голово! Я хотів би сьогодні закликати всіх підтримати цей законопроект, тому що він відкриває абсолютно такий, для тих міжнародних фінансових організацій, інвесторів, які сьогодні працюють з нашими підприємствами, які постачають як тепло, воду і водовідведення. На сьогоднішній день, на жаль, ще багато підприємств мають заборгованість перед постачальниками або електроенергії, або газу. Ви знаєте, що ви прийняли дуже важливий крок в минулому році, проголосувавши закон 1730, який відкриває шлях до реструктуризації боргів на 5 років. Але, в той же час, у нас зараз за судовими позовами компанії НАК "Нафтогаз" списується не тільки кошти за газ, а й кошти інвестиційні, які надходять на валютні рахунки безпосередньо цих комунальних підприємств. є ситуації по Львову, по Житомиру, по іншим містам, коли кошти, які надійшли як інвестиційна складова, були списані валютою за вимогою, за вимогою компанії НАК "Нафтогаз" до "Ощадбанку". ми вважаємо, що в такому напрямку, коли ми кажемо за енергоефективність країни, коли ми кажемо, що нам потрібно зменшувати енергоспоживання, означає, житловий сектор повинен зменшити обсяги, нам потрібно думати, що і буде з комунальними підприємствами, які безпосередньо надають ці послуги. Тому дати їм можливість модернізуватися, дати їм можливість залучати ці кошти, дати їм можливість бути захищеними в цих інвестиціях дуже важливо. Цей законопроект, – я, на жаль, зараз спілкувався з депутатами, не можна зараз проголосувати в цілому, але я хотів би підтримати в тому, щоб він був проголосований в першому читанні, доопрацьований між першим і другим читанням, і таким чином… …врахував би саме ті правки, які б дозволили зробити його найбільш оптимальним. Сьогодні цей законопроект очікують не тільки комунальні підприємства, сьогодні цей законопроект очікують наші європейські банки, світові банки, які вже працюють в Україні. Сьогодні на цей законопроект, наскільки він буде проголосований, очікують і всі інвестори, які хочуть входити в Україну і голосувати… і працювати в Україні. Я окремо вдячний народним депутатам, які внесли цей законопроект: пані Ірина Луценко, яка… Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал. Я хочу запросити членів і бюджетного комітету. Адже є в залі члени бюджетного комітету, підкажіть мені? От сказали, що затягується бюджетний комітет. Колеги, є вже в залі члени бюджетного комітету? Вже вернулись, так? Вернулись, добре. Я прошу зайняти… і я хочу наголосити, після цього голосування я буду пропонувати включити на розгляд сьогодні три питання по УЄФА. І тому я прошу всіх змобілізуватись зараз, максимально змобілізуватись. Ми переходимо до прийняття рішення. Займіть робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні (№ 6578) за пропозицією комітету за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати за основу 6578. Прошу голосувати.

За-238 Рішення прийнято. Увага, колеги! Заходимо в зал. Рішення прийнято. Зараз хочу вам нагадати, що до мене звернувся Павелко Андрій, він є в залі? І голова податкового комітету. Що нам вкрай необхідно сьогодні прийняти проекти закону, які дадуть підстави для проведення Ліги чемпіонів УЄФА, зокрема: 7516,

І я прошу, щоб Ніна Южаніна зараз за хвилину дала пояснення чому ці законопроекти необхідно прийняти негайно. Включіть мікрофон Ніні Петрівні. І прошу всіх заходити в зал, і приготуватись до голосування. Будь ласка, Южаніна. Шановні колеги! Тільки що були названі номери трьох законопроектів, які пов'язані з нашими зобов'язаннями перед УЄФА. Тому Андрій Павелко відповідальний за прийняття цих законопроектів. Ми розглянули на комітеті. Вони займуть всього 5 5 хвилин, тому що там значних змін немає. Доповнення я роздала зараз у залі. Тому, якщо можна, бо ми не виконуємо свої зобов'язання і затримуємо подальшу всю роботу, і зриваємо взагалі можливість проведення. Будь ласка, якщо можна, поставте їх для розгляду зараз. Дякую. Отже, колеги, прошу зайняти місця робочі. Не виходіть із залу. Не виходіть із залу, коли голосування. Я прошу проголосувати… Зараз я поставлю пропозицію, щоб ми сьогодні розглянули проекти Закону 7516, 7517 і 7519, які є необхідними для гідного проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Прошу проголосувати і прошу підтримати, хто за те, щоб ми сьогодні їх розглянули. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Я ще раз поставлю. Мені сказали, що є повна підтримка цих законопроектів, і тому я без сумніву їх поставив. Прошу. Не зорієнтувались. Я ще раз поставлю. Колеги, отже, три законопроекти 7516, 7517, 7519, які вносять короткі зміни, які дозволять забезпечити фінансування проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Прошу приготуватись до голосування і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати і прошу підтримати, хто за те, щоб ми їх сьогодні розглянули. Голосуємо. Прошу підтримати. Це питання поза політикою, друзі. Прошу голосувати. Голосуємо.

Добре, я ще раз поставлю, але це буде останній раз. Це буде останній раз, коли я поставлю. Тому, будь ласка, коли ініціаторів самих немає в залі, це мене дивує. Я третій раз поставлю… Будь ласка, колеги, змобілізуйтесь, займіть робочі місця, покажіть по фракціям, щоб знали ситуацію.

на голосування пропозицію, щоб ми сьогодні розглянули проекти закону 7516, 7517 і 7519, які необхідні для фінансування проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Я прошу всіх змобілізуватись, ви бачите, кожен голос має вагу і має значення. Я прошу проголосувати і я прошу підтримати мою пропозицію. Увага, колеги, кожен голос. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Зайдіть в зал! Прошу підтримати. Ви ж бачите, ми кожний голос збираємо, а ви сидите в ложах. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Голосуємо. 237. Рішення прийняте. Наступна моя пропозиція, колеги, з якою я звертався на початку вечірнього засідання. Але я дуже прошу, колеги, усіх зайти в зал і послухати мене уважно. Сьогодні в нас на розгляді 2 проекти закону 8120, 8121. Вони всі вам роздані. Вони є в розділі "Включення в порядок денний сесії". Колеги, почуйте мене уважно. Ці законопроекти відтерміновують подання електронних декларацій для багатьох міжнародних експертів, які приїхали в Україну помогти нам у важкий час. Не виходіть з залу! Я буду прізвища називати, хто виходить. Колеги, я прошу розуміти, це є питання авторитету української держави, це питання авторитету тих людей, які приїхали нас підтримати з-за кордону. Я прошу вас, нехай емоція не керує нами. Давайте гуртом підтримаємо, щоб ми сьогодні могли його розглянути, колеги. Я прошу всіх зараз об'єднано проголосувати обидва, щоб ми сьогодні їх розглянули. І я дуже закликаю вас, хтось натисне кнопку, а це відіб'ється ударом по державі Україна, і це буде несправедливо і неправильно в такий відповідальний час. Це лишень відтермінування, колеги. Я прошу вас підтримати цю позицію, у нас в залі є достатньо голосів, щоб ми змогли прийняти. Я прошу всіх максимально змобілізуватись. Я прошу всіх підтримати, колеги, цю пропозицію. Це законопроект Герасимова, голови фракції "Блоку Петра Порошенка". Підтримайте свого колегу. Я прошу "Народний фронт", я прошу Радикальну партію, я прошу "Батьківщину", я прошу "Самопоміч", "Волю народу", "Відродження". Колеги, давайте згуртовано підтримаємо, позафракційні, давайте змобілізуємося. Я дуже прошу, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми сьогодні розглянули проекти Закону 8120, 8121, і я прошу загальної підтримки всіх фракцій, всіх груп, всіх позафракційних, "Опозиційний блок". Я прошу вас всіх проголосувати і підтримати, колеги. Будь ласка, кожен голос має значення. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно, кожен голос, прошу проголосувати, прошу підтримати. Два 8120 і 8121, два, головний і альтернативний. Колеги, я вас прошу, розберіться. Це є один Лещенка, а другий Герасимова. Їх немає в переліку, колеги. Я прошу 8121 підтримайте, колеги. Я прошу проголосувати. Я прошу підтримати, колеги. Голосуємо кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати.

"Блок Петра Порошенка" – 66, "Народний фронт" – 51, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 3, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 0. Я поставлю наступним. Він не є альтернативним до цих. Він є альтернативним до іншого.

8120 і 8121 по яких є рішення комітету голосувати в цілому. По яких комітет підтримав згуртовано і разом. Колеги, змобілізуйтесь. Я прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Включення, щоб розглянули сьогодні. Це лишень включення в порядок денний. За-167 Колеги, після наступного закону, коли буде мобілізація, я скористаюсь своїм правом ще раз поставити. Зараз я ставлю наступну пропозицію, щоб ми сьогодні розглянули проект закону по якому була ранкова суперечка: 7403-1

вивезення за межі митної території України олійних культур. Хто за те, щоб ми сьогодні розглянули цей законопроект? Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-174 Великий запас. Немає великої кількості запасу голосів. Колеги, я по е-декларуванню буду ставити ще раз, коли ми зберемося, більше змобілізуємося, коли пройдуть консультації і коли ми зможемо усвідомити важливість цього рішення. А зараз ми переходимо до тих питань, які були включені порядок денний сесії на сьогодні, необхідні для забезпечення проведення Чемпіонату УЄФА в Україні. проект закону про внесення зміни до Розділу VШ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (7516). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Підтримуйте скорочену процедуру, це дає нам більше шансів. 16:42:56 За-165 Я запрошую до доповіді Державного секретаря Міністерства фінансів Капінуса Євгенія Валерійовича.

дня, шановні народні депутати! Пропоную до розгляду законопроекти щодо внесення змін до розділу VIII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з підготовкою проведення в Україні фінального матчу ліги чемпіонів УЄФА та ліги чемпіонів УЄФА серед жінок у 2017-2018 роках (реєстраційний номер 7516). В рамках проведення зазначених заходів, Україна взяла зобов'язання щодо сплати окремих податків і внесків, і цей законопроект дає можливість не утримати єдиний соціальний внесок з тих тих робіт, які будуть оплачуватися у вигляді заробітної плати для проведення і підготовки відповідного заходу. Народні депутати, прошу підтримати, без цього законопроекту ми не зможемо належним чином провести відповідні заходи. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Каплін Сергій Миколайович, будь ласка. Шановні колеги, з метою заощадження часу для в перспективі розгляду важливого питання е-декларування громадських організацій, коротко доповім законопроект. Як вже було зазначено попереднім доповідачем законопроектом, пропонується звільнити тимчасово до 1 червня 2018 року від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виплати, що здійснюються за виконання робіт або надання послуг на території України або за її межами на період підготовки та проведення в Україні фінальних матчів ліги чемпіонів УЄФА та ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, сезону 2017 і 2018 року. Спільний представницький орган профспілки, Міністерство соціальної політики і наш комітет практично одностайно підтримали дану законодавчу ініціативу. Надамо можливість жінкам грати у футбол в Україні тут і створюємо умови для розвитку жіночого футболу в нашій рідній Україні. Слава Україні! Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Україна отримала унікальний шанс у вигляді фіналів Ліги чемпіонів. Це дуже визначна подія в нашій державі. І, звичайно, ми повинні зробити все, щоб ця подія пройшла на найвищому рівні. Цей закон надає змогу всім спонсорам УЄФА провезти все своє обладнання професійне на територію України. Привезти величезну кількість сувенірів, м'ячів, які залишаться в Україні для наших дітей. Тому я дуже прошу підтримати цей законопроект, на жаль, наш спорт не показував таких результатів, то давайте… ми повинні зробити все, щоб ця подія УЄФА пройшла на найвищому рівні. Підтримуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Від "Батьківщина" Одарченко передає Іванові Крульку. Будь ласка, пан Іван. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Оце якраз той законопроект, який повинен об'єднувати сесійний зал. Це, дійсно, національний проект, коли матчі, які дивляться одночасно мільйони глядачів по всьому світу, проходять в Україні. І, безумовно, що ми в сесійному залі повинні створити всі передумови для того, щоб цей матч - фінал Ліги чемпіонів - відбувся у місті Києві на найвищому рівні. Фракція "Батьківщина" буде голосувати і підтримувати цей законопроект. І я переконаний, що всі фракції парламенту об'єднаються заради того, щоб цей важливий матч, коли приїдуть тисячі туристів з усього світу, коли Київ буде того вечора в епіцентрі уваги всього світу, щоб він відбувся на найвищому рівні. І зразу, шановний Голово Верховної Ради, потрібно переходити до питання електронного декларування, тому що громадські активісти чекають цього рішення. міжнародне співтовариство і Венеціанська комісія, яка дала однозначний висновок по ньому. Прошу проголосувати цей законопроект і далі вирішувати питання електронного декларування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Мосійчук Ігор. Будь ласка, пане Ігор. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція буде обов'язково підтримувати цей законопроект, який повинен об'єднувати весь сесійний зал, об'єднувати весь український народ, тому що проведення цих матчів вони є ключовими для нашої держави, для демонстрації нашого відношення до футболу як одного із самих популярних міжнародних видів спорту. Враховуючи, що наступного року в Росії має відбутися чемпіонат з футболу, ми маємо продемонструвати, як Україна може відноситись до міжнародних матчів, до міжнародних зустрічей, продемонструвати те, як українці можуть це організувати. Тому однозначно будемо підтримувати цей законопроект. Щодо "плачу Ярославни" по електронному декларуванню громадських активістів, то перед законом всі мають бути рівні. Взагалі я сьогодні отримав відповідь на своє депутатське звернення від керівництва НАБУ, де чітко вказано, що з 14 працівників прес-служби, увага, колеги, прес-служби, не детективів, не спецназу, а прес-служби отримують від 60 тисяч гривень до 30. А вчителі, а медики, а працівники культури? Про них подумали? Тому один закон, один для всіх. А у тих, хто одягнув білі футболки, хочеться запитати. Дійсно активісти – не мішені, а хто ж тоді мішені для вас чи ви вслід за Савченко? Колеги, зараз буде заключний виступ від "Блоку Петра Порошенка", після того ми переходимо до голосування. І я прошу усіх зайти в зал, приготуватися до прийняття рішення. Через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення А зараз я прошу включити мікрофон Бєльковій Ользі Валентинівні. Будь ласка, пані Оля. 16:50:33 БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане Голово. Ну, дійсно, я думаю, що у цьому залі всі хотіли би підтримати розвиток спорту і проведення подібних подій в Україні. Мені би хотілося бачити їх у кожному місці значно більше. Разом з тим, я би хотіла отримати коментар від Мінфіну. Чи на подальше ми також можемо розраховувати на подібний підхід щодо проведення інших подій? питання е-декларування, я би просила залу переглянути це питання, і зрозуміти, що сьогодні, особливо в цей день, коли прозвучало зранку стільки ненависті, стільки непорозуміння між я би хотіла, щоб ми всі підійшли зважено. І якщо ми говоримо про те, що декларування має бути для всіх громадян, то не мають виокремлюватися представники civilian society. Це сильно понизить розуміння нашої країни, якщо ми залишимо все, як є на сьогодні, в очах наших міжнародних партнерів і тільки озлобить суспільство. Давайте підтримаємо ідею про те, що ми повинні подискутувати це питання. Дякую. Дякую. Отже, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, не виходіть. Прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект закону про внесення зміни до Розділу VШ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 року (реєстраційний номер 7516) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. І в цілому, звичайно. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Чекаєм, чекаєм. Всі підійшли. Голосуєм. За-228 Закон прийнятий. Колеги, нас достатньо в залі. Я ще раз ставлю пропозицію, як обіцяв, 8120 і 8120-1. І зараз я прошу обмінятися думками з цього приводу. По хвилині я дам всім фракціям. Це, колеги, надто відповідальне рішення. про проектах закону 8120, 8120-1 я даю кожній фракції по одній хвилині, після того ще раз поставлю на голосування. Я знаю, ми їх поставимо. Все буде добре. Головне – бути спокійним. Отже, Артур Герасимов. Одна хвилина. З трибуни. Шановний Андрій Володимировичу! Шановні колеги! Як ви знаєте, законопроекти 8120 і 8120-1 не скасовують електронне декларування, не скасовують цього питання, вони дають відтермінування. Відносно цього я б хотів пояснити що з себе уявляє законопроект 8120-1. Це був компроміс, який був знайдений під час переговорів з представниками різних фракцій, під час опрацювання з експертами, під час обговорення з представниками профільного комітету парламенту. цей законопроект в собі несе відтермінування електронного декларування на 3 місяці. Але в тому, що стосується громадських рад при центральних органах виконавчої влади, які впливають на прийняття кадрових рішень, цей законопроект їх не торкається. І вони будуть, підпадають під електронне декларування з 1 квітня. Прохання, включити в порядок денний… Шановні колеги, прохання згуртуватися, підтримати включення в порядок денний обох законопроектів і після того підтримати законопроект 8120-1. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Перед тим, як надати слово голові фракції "Народного фронту", я хочу зробити оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата України Побочіх Михайла Олександровича до складу депутатської фракції політичної партії "Народний фронт". Вітаємо! І надаю слово для виступу голові фракції "Народний фронт" Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максим. Скажіть, що… звертаюся до всіх, щоб ми всі разом проголосували і включили в порядок денний ці законопроекти стосовно продовження терміну подачі електронних декларацій. Адже ми до наглядових рад запрошували іноземців, які нам допомагають розбудовувати економіку України, впроваджувати реформи. І тому ще раз звертаюся, давайте проголосуємо і потім законопроект і Артура Герасимова з тим, щоби наші колеги, які допомагають нам розбудовувати і впроваджувати реформи в Україні, не залишали України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. "Опозиційний блок" буде виступати? По 1 хвилині я даю всім фракціям по е-декларуванню. Долженков, 1 хвилина. Шановні громадяни України, шановні колеги, отут нам зараз говорять про те, що необхідно підтримати законодавчу ініціативу, яка стосується захисту інтересів громадських активістів. З одного боку ті ж громадські активісти наполягають на прозорості та транспарентності з боку державних службовців. І це, дійсно, правда, це необхідно робити. З іншого боку, вони самі не хочуть підпадати під дію зазначеного закону. Де ж тут логіка, не зрозуміло. А де ж рівність прав тих, хто контролює, і тих, хто контролюється? Тому пропозиція наступна. Ми як держслужбовці, як представники українського народу заповнюємось зазначені електронні декларації. Проблем вже немає. Да, дуже багато інформації необхідно заповнювати. Але це дань, яку необхідно, обов'язок, який необхідно виконати. Будь ласка, якщо ви також контролюєте і тим більше, якщо ви здійснюєте діяльність за рахунок міжнародних грантів, ви перед суспільством також повинні бути такими ж прозорими, як і ми. І щоб народ бачив, скільки і від кого всі ви отримуєте. Дякую.

щоб дехто прикидався святим, працюючи на іноземні кошти, працюючи на іноземні гранти. Ці активісти, як ви їх кажете, і в тому числі і антикорупційні, вони впливають на державну політику України, впливають! І тому мають декларуватись. Із них виростають такі "Найємчики", які тут бігають потім в білих футболочках, відпрацьовуючи гроші Коломойського. Тому досить дурити людей! Досить дурити простих українців! Якщо ви хочете в найєм, ідіть. Фракція Радикальної партії не буде підтримувати цього! Пане Ігор, я зараз надам наступне слово. Я тільки скажу одне. Воно стосується і великої кількості іноземців, які повірили в Україну, європейців. Які піднялись і приїхали до нас стати поруч з нами, реформовувати наші сектори економіки. Ігор, йдеться лише про те, це відтермінування. Я ж не ображаю. Я лишень закликаю вас. Ми лишень відтерміновуємо, щоб законодавчо врегулювати. Ми всі пройшли той шлях. Я прошу вас, підтримайте. Це відтермінування, це не вирішення. Пане Ігор, я чув вас, як ви звертались до мене, почуйте ви мене сьогодні. Будь ласка, від "Самопомочі" Олег Березюк. Запровадження декларування для громадських організацій, які борються з корупцією, – це є наступ, наступ влади, що прокралася на громадянське суспільство. І тому треба просто сьогодні проголосувати цей законопроект, який відміняє цю норму, тому що ми повинні розвивати громадянське суспільство, а не принижувати його владою, яка прокралася. Від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв. Будь ласка, пане Сергію. 17:00:08 СОБОЛЄВ С.В. Те, що сталося при розгляді раніше закону, поданого Президентом України, це нічим не відрізняється від законопроекту Путіна про так званих іноземних агентів. І давайте казати правду: те, що на вас лежить відповідальність за те, що ніхто не здає декларації, або їх здають сотнями тисяч, і ніхто не може перевірити, а ви вимагаєте декларування від тих, хто ні копійки не отримає від державного бюджету. Ми не будемо голосувати за законопроект, який ще на 3 місяці садить на гачок громадських активістів. Є законопроект, який пройшов Венеційську комісію, який повністю підтриманий, це законопроект Тимошенко і ще семи народних депутатів з усіх фракцій. Ставте його на голосування і це єдиний вихід із цієї ситуації. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я дам потім репліку. Колеги, я тільки скажу: єдиний вихід провести той законопроект, який об'єднав комітет, по якому комітет дав рішення. Це компромісний варіант, це не найкращий варіант, але послухайте мене – єдино можливий у цю хвилину в залі. Якщо кожна фракція скаже: у нас є свій, а за той ми не проголосуємо, у нас немає шансів ні на що, колеги. У нас є єдиний законопроект, по якому ми маємо шанс, який був підтриманий комітетом. Я дуже прошу, колеги, дуже прошу зараз. І я звертаюся до усіх: сконцентруємося і проголосуємо це відтермінування. Тільки наш зал зможе зняти. Ми врегулюємо це протягом 3 місяців. Не ставимо під удар авторитет країни. Я прошу зараз від "Волі народу", "Відродження", є бажаючі виступити? Немає. Тоді від позафракційних репліка - Мустафа Найєм. Я прошу дуже виважено, я прошу дуже виважено, щоб ми мали шанс проголосувати. Після того голосування я прошу усіх зайти в зал, я прошу почути і підтримати мене, колеги. Шановні колеги, я не буду реагувати на мого колегу, з великою повагою ставлюсь до вас... шлях. Якщо немає в голові мозгів, нічого страшного не буде, будемо рухатись тим, що є. Дуже проста річ. На державну політику так само впливають вчителі, так само впливають всі інші верстви населення. Але просто подумайте, будь ласка, ми зараз зобов'язуємо тут декларувати активістів і журналістів, але при цьому Ахметов, Фірташ, Пінчук, Льовочкін - всі ці люди не будуть декларувати. Так само усі родичі ваші не декларують в більшості, тому що ці люди, тому що ці люди не зобов'язані. Тому я вас дуже прошу, зараз прийміть цей закон. Історія довела, що громадянське суспільство все одно вас винесе, так чи інакше. Зробіть, будь ласка, собі послугу, проголосуйте за будь-який варіант законопроекту, який дозволить їм вас простити. Дякую вам дуже. Колеги, переходимо… Ну, що ж я зроблю, друзі, я ж не рецензую кожен виступ. Колеги, я прошу об'єднатись. Не реагуйте на емоційні виступи, прислухайтесь до свого серця, а не до емоцій, прислухайтесь до свого розуму. Це питання авторитету нашої країни, питання сотень тих людей, які приїхали до нас, які повірили в європейську Україну, які приїхали після Майдану, щоб стати поруч з нами плече до плеча, будувати нову Україну. Ми сьогодні можемо їм поставити плече або, навпаки, їм вдарити в спину, колеги. Це лишень відтермінування. Я прошу, колеги, кожного відповідально проголосувати зараз. І я ставлю ще раз голосування пропозицію, щоб проект закону 8120 і 8121 Артура Герасимова ми включили в порядок денний для прийняття рішення сьогодні. Я прошу проголосувати, друзі, я прошу підтримати усіх, незважаючи на виступи і емоції. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо уважно, кожен голос. Таня, Сергій, проголосуйте, кожен голос, будь ласка. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. 175. Вже більше. Вже більше. Прошу по фракціям показати голосування. "Воля народу" – 2. Я ще раз поставлю. Не розібрались. Я звертаюся до всіх, підтримайте, друзі, підтримайте, це буде правильно. Подумайте, подумайте, друзі і підтримайте. Підтримайте, це правильно буде, це єдиний шанс, це єдина можливість. Підтримайте, будь ласка. Отже, колеги, прошу зайти в зал, прошу зайняти робочі місця, прошу сконцентруватися. Я прошу приготуватись до голосування і відповідально проголосувати. Це єдиний шанс, це єдина змога сьогодні. Пане Сергій, Іване, Олена. Поставлю потім ваш. Цей має єдиний шанс. Підтримайте. Це не буде більше шансу. Я прошу підтримати включення в порядок денний для розгляду сьогодні 8120 і 8121. Займіть місця. Я почекаю поки ви займете місця, колеги. Приготуйтеся до голосування і підтримайте, друзі, підтримайте, послухайте свого серця. Підтримайте. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо злагоджено голос до голосу. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

І зараз третій раз, останній, і у нас більше шансу не буде. Третій, і останній раз, колеги. Я прошу включити по фракціям. Будь ласка, по фракціям. Але динаміка позитивна. Потенціал є, колеги. Потенціал потужний, динаміка сильна. Просто треба переконати того, хто поруч сидить. Переконати і сказати, це шанс на сьогодні. І я дуже прошу, колеги. По фракціям. По фракціям. І я зараз скажу останнє голосування. "Блок Петра Порошенка" – 87, "Народний фронт" – 52, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, "Батьківщина" – 6, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження"- 1, позафракційні – 23. Давайте змобілізуємось. Колеги, останній раз. Останній, крайній наш шанс. Я прошу всіх змобілізуватись. Вам не буде соромно за це голосування. Вам буде соромно, якщо ми не проголосуємо. Я прошу усіх взяти участь в голосуванні. Я прошу всіх приготуватись і підтримати включення в порядок денний. І розгляд зараз проекту Закону 8120, 8120-1, які підтримують наших побратимів, які приїхали підтримати Україну в важкий час. Який підставить їм плече, і який покаже наше партнерство, і щирість нашого європейського вибору. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос. Прошу всіх проголосувати. Підтримайте, колеги. Підтримайте. Підтримайте, і це правильно буде. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-189 Покажіть по фракціям, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 82, "Народний фронт" – 52, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21. 1, 8, 3, 0… Колеги, це був наш шанс. Це був наш обов'язок, я скажу так. Мені соромно за це голосування.

Вибачте, в мене є заява про перерву, потім питання. Заява про перерву від двох фракцій: "Самопомочі" і "Батьківщини". Після того ми переходимо до двох законів по УЄФА. Не виходьте з залу, після цього, Отже, заява від двох фракцій. Хто буде виступати? Хто виступати буде? Дві фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". Хто буде виступати? Гей, ви мене чуєте чи ні? хто виступати буде, питаюсь? Хто буде виступати? Хто виступати буде? Кому доручається? Єгору, так? Єгор виступає? Ні, колеги, неможливо півтори хвилини, один виступає. Єгор Соболєв 3 хвилини на виступ, будь ласка. 17:09:55 Це ганьбить весь парламент. Ті люди, які не натискають кнопки, які сміються, насправді сміються над собою. В жодній країні світу, в жодній нормальній країні світу парламентарії не можуть хотіти контролювати громадян. В нормальних успішних країнах парламентарії вдячні громадянам, коли ті їх контролюють. В чому сенс дивитися в електронній декларації людей, які не використовують гроші платників податків, які навпаки полюють за тими, хто краде гроші платників податків? Пройде час, прізвище кожної людини, яка не голосувала, не була в залі, утримувалася, вони залишаться в історії. І в мене прохання до більшості парламентаріїв знайти в собі достатньо мудрості, знайти в собі достатньо розуму. Є законопроект, який скасовує цю ганебну, просто російську вимогу про декларування активних громадян. Давайте зараз за нього проголосуємо. Законопроект 6271, який підписали представники різних фракцій, він той, який має об'єднати цей зал. Треба виправляти недолугості, а недолугості полягають в тому, що ті особи, які не утримуються за рахунок платників податків, не повинні складати електронні декларації. Не треба добивати громадянське суспільство в цьому залі. А кому не подобається складати електронну декларацію, складіть мандат, ідіть з парламенту - і не будете писати електронні декларації. Ось дуже проста логіка процесу. Тому, шановні друзі, давайте перестанемо гратися, досить Україну закопувати як найбільш корумповану країну. І це голосування, і точніше, не голосування в цьому залі, ще раз підтверджує, що корупція процвітає в тому числі в цьому залі. Виправляйте недолугості, 6271 мусить бути проголосований. Дякую. Дякую, колеги, все так? Ну, а що я маю робити, не голосуйте, завалюйте. Ще раз поставити? Поставлю ще раз, Який його номер? 6271. Колеги, я поставлю, немає жодних проблем, я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми включили в порядок денний і зараз перейшли до розгляду 6271. Щоб ми зараз перейшли до нього. Хто за тим, щоб ми зараз перейшли до розгляду проекту Закону 6271, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

за. Рішення не прийняте. Колеги, ще раз спробуєм? Зараз заява від двох фракцій: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", хто буде виступати? Хто буде? Заява, Артур Герасимов, запрошую до виступу Артура Герасимова від двох фракцій: "Блок Петра Порошенка" і "Народного фронту". З місця, чи з трибуни? З трибуни. Будь ласка, Артур Герасимов. Шановні колеги! Я вже виступав з цієї трибуни, але хочу ще раз щиро звернутися до кожного парламентаря, який присутній в цій залі. Дуже багато з вас під час телеефірів, під час ток-шоу розповідають про те, що це питання треба вирішувати. І ось сьогодні є крайній день для того, щоб ми могли вирішити це питання. На жаль, ті законопроекти, які вніс Президент України в парламент, які скасовують електронне декларування, не підтримуються частиною сесійної зали. Але саме тому, ви знаєте, що представники президентської фракції зареєстрували два законопроекти, які стосуються, ще раз підкреслюю, відтермінування термінів подання цих декларацій для того, щоб ми отримали час для фінального прийняття рішення. Шановні колеги, велике прохання згуртуватися і підтримати це. І тепер відносно того, що ми тільки що почали з цієї трибуни. Я з великою повагою відношуся до своїх колег з фракції, яка зараз переді мною. Але, шановні колеги, я також очікую, що за будь-яких з цих законопроектів ви дасте більше голосів, ніж зараз у вас є. Дякую. Отже, колеги чотири фракції звернулись до мене з вимогою ще раз поставити. Я наголошую, з трьох законопроектів, які ставились, найбільше підтримку мав 8120 і 8120-1. І зараз я ще раз поставлю пропозицію включення його в порядок денний для прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу всіх зайти і приготуватись до голосування. Колеги, я не був би таким наполегливим, якби це не був крайній термін. Це крайній термін, коли можемо це проголосувати. Це той законопроект, який зумів об'єднати, це той шанс, який маємо сьогодні. Я прошу всіх приготуватись до голосування, зайти в зал, я ще раз поставлю пропозицію. Я сподіваюсь, тепер ви проголосуєте правда? Сергій, тепер ви проголосуєте, так же? Ми ж ваш проголосували. Тепер ви підтримуєте, можливо, ми витягнемо. Друзі, можливо, витягнемо. Отже, прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію, щоб ми зараз перейшли до голосування і прийняття рішення по проектах закону 8120 і 8120-1, Артура Герасимова. Я прошу всіх взяти участь у голосуванні і я прошу всіх проголосувати. Колеги, я прошу перейнятись відповідальністю. Є велика річ, коли колективний орган: нібито ніхто не несе відповідальність, насправді кожен несе. Кожен, хто в цьому залі, кожен, кого обрали, кожен буде звітувати перед Україною, перед виборцями, перед собою, перед серцем своїм. Я прошу, колеги, проголосувати. Я прошу підтримати включення в порядок денний для розгляду зараз 8120 і 8120-1. 8120-1. Прошу проголосувати і прошу підтримати. І під час голосування прошу брати участь в голосуванні. Голосуємо, колеги, прошу підтримати кожного відповідально. Голосуємо, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо згуртовано.

проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати 7517, скорочена процедура прошу підтримати, підтримайте скорочену. За-166 Я запрошую до доповіді державного секретаря Міністерства фінансів Капінуса Євгенія Валерійовича, Я вас до слова запрошую. Будь ласка, будьте уважні під час сесії. Вельмишановні народні депутати, хочу, перш за все, подякувати за попередній проект, який був підтриманий в рамках підготовки до проведення фіналу Ліги чемпіонів. Прошу до вашої уваги законопроект про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 року (за №8517). Зазначений законопроект є виконанням зобов'язань України в рамках оподаткування окремих робіт і послуг, які будуть проводитися в рамках підготовки, зокрема законопроектом передбачається внесення змін до Податкового кодексу щодо тимчасового звільнення від оподаткування

фінальної частини матчів звільнюються від оподаткування податком на додану вартість операції і послуги в рамках підготовки відповідних заходів по УЄФА до 26 травня 2018 року звільнити від оподаткування податком на доходи вартість операцій із ввезення товарів зазначених в абзацах 1.3 пункту 43 підрозділу 21 "Прикінцевих, перехідних положень" Митного кодексу України і звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств здійснення діяльності УЄФА період підготовки і проведення відповідних заходів. Зазначений законопроект дасть можливість провести і підготовити відповідні заходи, і ми сподіваємося, що це досить значно має підняти імідж України на міжнародній арені. Колеги, дуже просимо підтримати відповідні законопроекти. Дякуємо. Я запрошую до слова Ніну Южаніну, голову Комітету з питань податкової та митної політики, яка є співдоповідачем, щодо цього законопроекту. Прошу, пані Ніно. Колеги, давайте трошки тихше, бо був у всіх важкий день і вже важко чути

Народні депутати комітету підтримали мету законопроекту щодо необхідності реалізації взятих Україною зобов'язань щодо належного проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018 року в Україні, а також запропоновані законопроектом зміни до Податкового кодексу України. Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради в узагальнюючому висновку до законопроекту висловлено зауваження та зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. Але за наслідками обговорення законопроекту народні депутати - члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" реєстраційний номер 7517, поданий Кабінетом Міністрів, прийняти за основу та в цілому. Всі основні вимоги, які висуває УЄФА до України задля проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів, ви вже почули. Вони стосуються внесення змін щодо оподаткування, звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, доходів нерезидентів за роботи, послуги, виконані та надані на території України, звільнення від ПДВ і таке інше. Але це є обов'язковими умовами, які висуваються до України задля проведення цього заходу. Дякую за увагу і прошу підтримати за основу і в цілому як закон. Дякую, шановна пані Ніна. Колеги, отже, прозвучала пропозиція як представників Кабінету Міністрів, так і профільного комітету голосувати цей закон за основу і в цілому. Чи є необхідність обговорювати? Є. Я прошу… потім скажуть про порушення Регламенту. Я прошу записатись на обговорення бажаючих, і будемо голосувати. Будь ласка, Костенко Остріковій передає слово від "Самопомочі". Шановні колеги, УЄФА, безумовно, коли обирає країну для проведення фіналу Ліги чемпіонів, має свої усталені вимоги до такої країни. І в 2015 році, коли УЄФА визначалося щодо того, чи буде воно проводити фінал Ліги чемпіонів в Україні, Міністерство фінансів України надало відповідні гарантії щодо звільнення від оподаткування доходів виключно нерезидентів, які будуть залучені УЄФА до виконання робіт чи надання послуг тут у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів. А також щодо пільги для ввезення сувенірної продукції: м'ячів, шарфів, футболок і так далі, які будуть призначені не для продажу, а виключно для безкоштовного розповсюдження. Також необхідна пільга для транспортних засобів, які будуть обслуговувати, які заїдуть сюди від генерального спонсора фіналу Ліги чемпіонів Nissan і будуть тут обслуговувати футбольні клуби, футбольні команди і так далі. На сьогоднішній день пільги надаються виключно законами України. Однак я хочу відмітити знову ж таки доволі негативну роботу Міністерства фінансів, яке дотягнуло до останнього часу. Коли зараз ми фактично можемо, у разі непідтримки цього закону, зірвати ці гарантії і зірвати проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів. Чому Міністерство фінансів, знаючи, що це питання обов'язково постане, тягнуло до останнього моменту? Сьогодні, колеги, я закликаю вас підтримати цей законопроект і зміни в Митний кодекс за основу і в цілому. Тому що у нас немає вибору. Пільга надається до 26 травня. Повірте, цей законопроект відпрацьований комітетом, відпрацьований Міністерством фінансів. І прошу його підтримати за основу і в цілому як закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Крулько передає слово Івченку.

Федерація футболу звернулась до Виконкому УЄФА задля того, щоб вони визнали Київ як місто, де буде проводитись фінал Ліги чемпіонів 2018 року. Я хочу сказати про те, що "Батьківщина" сьогодні обов'язково підтримає за основу і в цілому і зміни до Податкового кодексу, і зміни до Митного кодексу. І хотів би підтримати колегу про те, що Міністерству фінансів раніше потрібно було починати готуватись, оскільки вже заявок на те, щоб організатори, спонсори і всі ті, хто буде мати, скажімо, таку можливість бути учасниками і організаторами безпосередньо фіналу Ліги чемпіонів, вони вже мають мати можливість доступу до України, до Києва разом зі своїм обладнанням, разом і своїми безпосередньо Я хотів би, щоб ми підтримали і показали всему миру, що ми можемо об'єднатися навколо таких змагань спортивних, як фінал Ліги чемпіонів. І звичайно, хотілося, щоб так частіше було в Києві. Хочу також нагадати те, що у нас в 12-му році відбулося Євро-2012, і у нас сьогодні, в цьому році, буде відбуватися фінал. На жаль, мені здається, що ще багато років європейський футбол може не заглянути в Київ. Тому давайте все зробимо для того, щоб ми максимально об'єдналися і швидко прийняли сьогодні ці законопроекти і за основу, і в цілому. "Батьківщина", звичайно, підтримує обидва законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максим Курячий, вам слово. Шановні колеги, безумовно, Мінфін затягнув розгляд цього вкрай важливого питання. І ми з вами мусимо рятувати ситуацію. Мінфін не зможе завадити перемозі України. Україна вже перемогла. Вперше в історії України ми будемо приймати такий турнір, такий чемпіонат, таке змагання найвищого рівня. І я переконаний, що ми маємо унікальний шанс показати всьому світу, що ми здатні приймати такі змагання. Безумовно, спорт перебуває поза політикою, але на вас, на нас з вами є місія, унікальна місія. Я хочу нагадати, що це змагання, фінал Ліги чемпіонів УЄФА, УЄФА, буде проводитись в Києві напередодні Чемпіонату світу, який нібито, поки що планується провести в Росії. І ми маємо втерти носа Путіну, провести це змагання на найвищому рівні, і нехай там цей режим після цього льє крокодилячі сльози. Будемо бойкотувати Путіна, а у нас проводити. І цей, і наступний законопроект вкрай важливі. Пропоную припинити дискусію. Пропоную перейти до голосування, результативного голосування і мобілізація кожного голосу. Ніхто не зможе завадити перемозі України. Дякую. Голосуємо "за". Заключний виступ від Радикальної партії Ігор Мосійчук. І через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Прошу всіх запросити в зал. Будь ласка. Радикальна партія завжди підтримувала і буде підтримувати всі законопроекти, які направлені на розвиток вітчизняного спорту, на підтримку проведення міжнародних спортивних турнірів в Україні, а особливо футболу. Ми вболіваємо за футбол, особисто я за київське "Динамо", наш лідер Олег Ляшко - за "Шахтар", Андрій Лозовий - за рівненський "Верес". І для нас важливо, щоб цей законопроект був проголосований. Але я, крім всього, хотів би повернутись до дискусії, яка триває в цьому залі і, я переконаний, ще буде до закінчення дня тривати. Повторюся, не треба дурити людей і не треба лякати присутніх, тому що, коли люди, які одягли білі футболки кажуть, що громадянське суспільство винесе нас, то нас можуть винести виключно українські виборці, а не представники громадянського суспільства, які знаходяться на утриманні американського посольства, які ходять в найєм до олігархів, які ходять до росіян за грошами. Тому декларуватися мають усі. І поняття іноземних агентів так званих фінансових є в тому числі в Сполучених Штатах, на які ви молитесь.

Тому не дуріть людей, не прикривайте іноземну агентуру, не прикривайте і не прикривайтеся українцями. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І давайте, щоб футбол не став заручником політичних дискусій. Збірна Україна, яка об'єднує всі команди є прикладом для нас, що, коли виклик для України, ми маємо всі об'єднуватись незалежно від того, хто в якій команді грає. Давайте підтримаємо ті закони необхідні для нашої збірної.

та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 року (7517) за основу і в цілому. Прошу всіх зайняти робочі місця, прошу приготуватись до голосування і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Одностайно підтримуємо. Не робіть футбол заручником. Прошу голосувати. Підтримаємо.

Не встигли. Я бачу, не встигли. Колеги, займіть робочі місця, будь ласка. Займіть робочі місця. Отже, я ставлю перше - на повернення, а потім - закон. Перша пропозиція: повернутися до голосування за проект Закону 7517. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до 7517. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. За-226 Повернулись. Тепер, колеги, ставлю проект Закону 7517, пропозиція комітету, за основу і в цілому. Я прошу всіх уважно голосувати, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати і прошу підтримати 7517 7517 в цілому. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати уважно кожне голос. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. 236. Закон прийнятий. І заключний Закон цього розділу - це 7519: проект Закону про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати за скороченою. Якщо буде воля залу, виступить доповідач, проголосуємо. 17:34:17 За-185 І я запрошую до доповіді Державного секретаря Капінуса Євгена Валерійовича. Будь ласка, коротко, лаконічно дуже. Вельмишановні народні депутати! Щиро дякую за підтримку попередніх законопроектів і прошу підтримати законопроекти про внесення змін до "Перехідних положень" Митного кодексу України в зв'язку з організації проведення фінальної частини Ліги чемпіонів № 7519. Щиро дякую. Прошу підтримати Колеги, щойно кілька людей вийшло в залу, поверніть в зал просто. Зараз буде голосування. Я запрошую до співдоповіді голову комітету Южаніну Ніну Петрівну, будь ласка. Шановні колеги! Я тільки те, що передбачаємо необхідним внести в законопроект в зв'язку з тим, що ми сьогодні приймаємо за основу і в цілому. Це напрацьовано підкомітетом Тому, обговоривши проект закону на засіданні, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та Перехідні положення" Митного кодексу України у зв'язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА, поданий Кабінетом Міністрів (реєстраційний номер 7519). Передбачивши в тексті закону такі уточнення положень пункту 4 прим. 3, яким яким чим законопроектом доповнюється розділ ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення". А саме, перше речення абзацу другого пункту 4.3 викласти в такій редакції: "Звільняються від оподаткування ввізним митом товари, крім підакцизних, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту Союзом європейських футбольних асоціацій (далі УЄФА), уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами командами, які беруть участь у фінальних матчах Ліги чемпіонів та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 (далі - фінальні заходи Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року), необхідні для забезпечення організації та проведення зазначених заходів". У абзаці третьому пункту 4.3, після цифр 8703, доповнити цифрами 8704. Абзац восьмий пункту 4.3 викласти у редакції: "Зазначені у цьому пункті транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України, дозволяється використовувати для задоволення потреб УЄФА, уповноважених УЄФА осіб, футбольних клубів команд, у тому числі для внутрішніх перевезень з метою забезпечення організацій та проведення фінальних заходів ліги чемпіонів УЄФА 2018 року". Прошу підтримати саме з пропозиціями комітету за основу та в цілому як закон. Дякую. Колеги, це ідентичний третій законопроект. Всі вже свої думки висловили, давайте голосувати. Отже, прошу всіх зайняти робочі місця, прошу зайти в зал, бо наступний законопроект по містобудуванню дуже важливий і до мене звернулися від багатьох фракцій, що ми його маємо сьогодні розглянути. Отже, я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал, подивіться кого нема, запросіть.

Митного кодексу України у зв'язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 (№ 7519) за пропозицією комітету за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, кожен голос, прошу підтримати, голосуємо, прошу проголосувати, голосуємо. повернемося, повернемося, але, будь ласка, голосуйте і запросіть в зал людей. Зараз уряд дасть десант. Ви, як в старі часи, самі пробуйте. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення, а потім в цілому. Я прошу приготуватися до голосування. Я ставлю перше голосування. Будь ласка, займіть місця. Ставлю перше голосування: повернутися до розгляду проекту Закону 7519. Прошу проголосувати за повернення до проекту Закону 7519. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати.

за. Рішення прийняте. Ми повернулись. А тепер проект Закону 7519 за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету. Будь ласка, уважно, не ходіть по залу, щоб ми більше не повертались. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно, кожен голос, прошу підтримати. Голосуємо, 7519 за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету. Уважно голосуйте. 229 – за. Рішення прийняте. Пакет законів, необхідних для організації чемпіонату УЄФА, парламентом підтримано, колеги. Наступний, дуже важливий законопроект. Колеги, будьте на місцях. Наступний у нас в порядку денному – це проект Закону про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів (№7151). Але дуже просить віце-прем'єр перед тим як в нього входити провести рейтингове на предмет підтримки. на рейтингове голосування підтримку рейтингове голосування підтримку проекту Закону 7151. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Уважно, колеги, кожен голос. Голосуємо рейтингове, прошу підтримати.

149. Ви ж наполягали всі. Колеги, наступний проект Закону 7084. Я ставлю наступний проект закону по порядку денному - 7084. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості, 7084 - рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо 7084. Прошу підтримати.

Колеги, колеги, я… Далі ще у нас наступний 7304, так, наступний? Отже, колеги, я ставлю наступний проект закону на рейтингове голосування. Хто його підтримує – 7304 і 7304-1, - рейтингове голосування. хто підтримує прошу голосувати, прошу підтримати. Наступний законопроект 7304 і 7304-1 - рейтингове, прошу підтримати За-190 Колеги, наступний. Увага! В залі є висока концентрація. Я прошу не йти, об'єднуючий законопроект. Наступний законопроект: про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження на продаж алкогольних напоїв, 3149. Автор - Ігор Васюник. Це законопроект важливий для всіх мерів, для всіх міст. Рейтингове голосування. Я прошу підтримати розгляд його, рейтингове голосування, 3149. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це наступний законопроект, прошу підтримати.

Давайте ще раз, це близько, колеги, я ще раз… Колеги, увага! Цей законопроект цілковито соціальний, він потрібний усім мерам і нашим громадянам. Це обмеження на продаж алкоголю, яке мери і так роблять, але ми дамо законодавче забезпечення. Я прошу вас, колеги, підтримайте, давайте об'єднаємося. Колеги, займіть місця. Я ще раз ставлю рейтингове голосування по 3149. Прошу підтримати, колеги, рейтингове голосування, прошу проголосувати. Підтримайте, друзі, прошу проголосувати. Давайте гарно сьогоднішній день завершимо соціальним законопроектом. Підтримайте, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

А куди вони дінуться? Куди в робочій час подінуться депутати, поясніть мені? Чи може викладач за 15 хвилин до закінчення викладання пари піти з пари? Чи може шахтар піти? Не може піти. Тоді в мене питання: а де дінуться депутати, коли 15 хвилин є роботи? (Шум в залі) Тому я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал, покликати народних депутатів. Ніхто не має права піти з робочого місця, коли на нас дивиться вся Україна. Тому я прошу зайти в зал і підтримати ще раз. Я ставлю тертій раз на рейтингове голосування проект Закону 3149, він близький до консенсусу, він близький до прийняття загального рішення. Я прошу під час голосування голосувати і підтримати. Прошу підтримати 3149 рейтингове голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати, пане Віктор. Голосуємо, будь ласка. Ні, зупиніться. Прошу підтримати, пане Віктор, я дуже вас прошу підтримати. Прошу голосувати і прошу підтримати, голосуємо. Не встигли. Увага! Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос голосуйте, будь ласка. Прошу підтримати. Голосуємо, прошу проголосувати.

Голосуємо. Скорочена процедура. За-174 Запрошую до доповіді народного депутата України Васюника Ігоря Васильовича. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься законопроект 3149 про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових. Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирає понад 40 тисяч осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я наша держава за рівнем споживання алкоголю займає 6-е місце в світі. Невтішна дуже ситуація і з вживанням алкоголю серед підлітків, відсотки неповнолітніх має досвід вживання алкоголю. Під час опитування майже 35 відсотків учнів вказали на те, що їм легко або дуже легко придбати алкогольні напої. Тому боротьба з надмірним споживанням алкоголю залишається сьогодні надзвичайно актуальною. Обмеження та заборона, які дають на рівні діючого законодавства є недостатніми, деякі органи місцевого самоврядування вже вводили обмеження заборону продажу алкоголю в нічний час. Так робили у Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Ужгороді, Луцьку, Києві, однак через прогалини в законодавстві відповідні рішення місцевих рад в судовому порядку часто скасовувалися. Що пропонує даний законопроект? Надати повноваження органу місцевого самоврядування встановлювати заборону продажу алкогольних напоїв, крім закладів ресторанного господарства, у визначений час доби в межах відповідної адміністративної території, а також встановити адміністративну відповідальність за торгівлю алкогольними напоями. Я хочу наголосити, що цей закон не несе прямої заборони на продаж алкоголю. Він лише надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж алкоголю в нічний час. Це хоч невеликий, але крок до децентралізації, яку ми з вами проголосили на всю країну. Тому я дуже прошу народних депутатів, давайте подбаємо про нашу молодь, про наше майбутнє і про нашу Україну. Дякую. Дякую. До співдоповіді запрошується Бублик. І я прошу всіх, колеги, Юрій Васильович, будь ласка, лаконічно виступати. Це закон, який об'єднує всі фракції, дуже лаконічно, будь ласка. Пане Юрій, будь ласка. на своєму засіданні ще 23 грудня 15 року. Нарешті цей законопроект дійшов до сесійної зали, він є нагальним, важливим. І хто дотичний в своєму житті, в своїй діяльності до органів місцевого самоврядування, отримає велику подяку, велику вдячність від органів місцевого самоврядування в разі його ухвалення. Ні – дитячому алкоголізму, ні – алкоголізму української нації. Велике прохання всіх повернутися до залу і підтримати, проголосувати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка: два – за, два – проти. Дуже коротко, два – за, два – проти, але дуже лаконічно. Сергій Євтушок від "Батьківщини". Якщо можна, лаконічно. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Насправді ми підтримуємо даний законопроект і фіксуємо свою увагу на тому, що посилюється роль органів місцевого самоврядування, бо нерідко ми бачимо, що суб'єкти господарювання підприємницької діяльності зловживають і починають продавати такі алкогольні напої біля закладів освіти. І тоді в міськвиконкомі дуже складно повпливати на якісь процеси, які забороняють це робити. Тому Асоціація міст України чітко у своєму висновку підтримує дану ініціативу і також говорить про те, що потрібно дати можливість органам місцевого самоврядування – чи то сільським, чи то міським радам штрафувати, просто брати штрафувати тих, хто зловживає і намагається нашій молоді продати алкогольне пиво біля закладів освіти. фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект і просить залу швиденько розглянути і дати свої голоси "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Мушак Олексій Петрович. Шановні колеги, доброго дня! "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати цей законопроект. А зараз хочу передати слово знавцю цієї справи, який детально може розказати, колишньому ректору університету Курилу Віталію Семеновичу.

з декількох причин. По-перше, цей законопроект – один з конкретних шляхів того, що ми передаємо повноваження місцевим громадам. І це дуже важливо. І ми повинні кожного дня крок за кроком передавати якомога більше повноважень органами місцевого самоврядування. І другий, дуже важливий момент. Це заборона продажу алкоголю в нічний час і в пізній вечірній час. Україна стоїть на межі того, що нація починає потихеньку спиватися, на превеликий жаль. В Україні вживали алкогольні напої завжди. Але це не приводило до того, що у нас був масовим алкоголізм. Зараз це страшне явище, воно збільшується. Тому ми повинні вводити певні обмежувальні заходи для того, щоб призупинити ці процеси. І ці процеси можна призупиняти тільки адміністративними шляхами, а також шляхами виховної роботи, роз'яснювальної роботи, роботи медичних органів. Можливо, цей закон, він не зупинить всі ці процеси негативні. Але це один з невеликих кроків, правильних кроків, які необхідно нашому парламенту підтримувати. Тому я закликаю всіх депутатів підтримати даний Дякую вам. Колеги, тільки я закликаю ще раз до лаконічності. Я дам слово всім. Єдине, що прошу більш лаконічно, бо ми можемо не встигнути проголосувати його, і це буде прикро. Отже, від "Опозиційного блоку" Шурма Ігор Михайлович. Будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". "Опозиційний блок" однозначно буде підтримувати дану законодавчу ініціативу. Але, шановні колеги, давайте себе не будемо обманювати. Ви ж прекрасно розумієте, що забороною або дозволом… ставите обмеження ми ніколи не подолаємо проблему ні пивного алкоголізму, ні іншого алкоголізму, навпаки, чим більше забороняти або закривати, тим більше буде спокуса Більше того, питання про те, що треба заборонити в нічний час продавати. А є тоді запитання, що ж це за сім'ї, коли діти малолітні по ночах ходять і шукають алкоголь? Є різниця між містом-мегаполісом і сільською місцевістю. І треба говорити про інакше, що сьогодні без освітян, без працівників церков ми ніколи не виховаємо у людей відношення до алкоголю. В цілому світі алкоголь – це беззаперечний атрибут. Люди алкоголь вживають і за кордоном, але, на превеликий жаль, культури вживання алкоголю на сьогоднішній день немає. І, без сумніву, якщо ми хочемо вирішувати це питання, ми повинні говорити, що повинна бути розроблена довгострокова програма. В один день цього не вирішиш. А от формувати точку зору на те, яку шкоду приносить алкоголь у майбутньому, показати на прикладах, як виглядають деграданти-алкоголіки, які не можуть досягнути у цьому життя нічого, не досягнути ні фінансових здобутків, ні сімейних, перспектив нема, звичайно, що це дасть більше користі. Але однозначно як перший крок це потрібно зробити. І ті органи місцевого самоврядування, які хочуть розробити програму і хочуть мати право це робити, ми повинні дати їм шанс це зробити, голосуємо за. Дякую вам. Мосійчук, Радикальна партія передає слово… А, ні, не передає. Будь ласка, пане Ігор. Іще раз запрошую лаконічно. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми, звичайно, наша фракція в обов'язковому порядку буде підтримувати даний законопроект адже він направлений на збереження здоров'я української нації. Він є таким, який упереджує диверсію, яка відбувається проти нашої нації, коли,

І абсолютно погоджуюся з попереднім виступаючим, що дійсно потрібна цілісна програма боротьби з цим явищем, і цю програму мало б розробити Міністерство охорони здоров'я. Але, на превеликий жаль, "доктор смерть", який зараз керує цим міністерством, більше переймається бозна-чим, чим здоров'ям нації. Переймається тим, як закрити лікарню сільську, ФАП закрити, в району ніяк не переймається здоров'ям нації. Тому фракції Радикальної партії, користуючись нагодою, наполягає і вимагає від Кабінету Міністрів якнайшвидше внести на розгляд парламенту питання про призначення міністра охорони здоров'я, а Уляну Супрун у відставку. Шановні колеги, через дві хвилини відбудеться голосування. У мене тільки прохання до голів фракцій, ну поможіть мені, не випускайте депутатів з залу, а навпаки, запрошуйте. Запросіть всіх в зал, через дві хвилини відбудеться голосування. Від "Відродження" одна хвилина Яценко, будь ласка. Заходіть в зал, будь ласка. Запросіть усіх в зал. Шановні колеги, ну, дійсно, сьогодні ми маємо крім того, що продажа спиртного вночі розлагає молодих людей, які сьогодні багато дуже на вилицях, і це їх змушує іти на вулицю як психічно ще нестійких. По-друге, сьогодні через те, що продають алкоголь після, наприклад, 11 вечора, ми маємо постійно проблеми, коли люди звертаються, порушується спокій, хуліганство інші негативні наслідки, пограбування, це сприяє іншим злочинам таким як, там наркоманія і так далі. Тобто, дійсно, цей закон, на нашу думку, треба підтримати і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Не виходіть із залу. Верніться в зал. ЯЦЕНКО А.В. …і це може консолідувати зал

хто виходить з залу під час того, коли ми голосуємо за те, щоб обмежити алкоголь для наших дітей? Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайти в зал. Прошу приготуватися до голосування. Прошу приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановити обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв (3149) за пропозицією комітету за основу… Ми почекаємо, поки ставлять карточку, будь ласка. Ми почекаємо, поки вийдуть з ложі і займуть місця. Отже, 3149 за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

До мене ще є… Увага, на місці! Я продовжую на 15 хвилин. Одне рейтингове голосування. Одне. Це питання, яке ми вже голосували - 6642. Це про зняття податків для релігійних організацій. Ми позавчора голосували, не всі зорієнтувались. Я провожу по ньому рейтингове голосування. Прошу взяти участь. 6642. Хто за те, щоб ми його розглянули, прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-178 Рішення не прийняте. Колеги, в нас був, ми завершили гарним соціальним питанням наш порядок денний. В нас сьогодні був насичений важливий день, ми зробили і важливі кроки, і, впевнений, кроки неправильні, коли не підтримали е-декларування, це був негідний крок. Але, разом з тим, сьогодні ми проголосували багато важливих законів. І я на цьому оголошую і закриваю вечірнє засідання Верховної Ради України. Завтра о 10-й годині ранку я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую. До побачення. Дякую.